Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Gospod državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Namesto uvoda dovolite citat. »Kar je prejšnja vlada poudarjala o pravici do življenja in zdravja, je držalo. To sta pomembni vrednoti in država ju je dolžna varovati.« Dr. Matej Accetto, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije v intervjuju za Večer. Zakon o nalezljivih boleznih je eden od zakonov, ko se ob vsakokratni spremembi močno angažira civilna družba, posebej nasprotniki cepljenja. Pogosto so strahovi večji, kot so same spremembe zakonodaje. V času covida se je obstoječi zakon, ki je star že skoraj 30 let, izkazal za neustreznega, in to v trenutku svetovne pandemije, ko je bilo treba zavarovati zdravje in življenje ljudi. Novi koronavirus je bil povsem neznan virus, ki je naša življenja in skupnost popolnoma spremenil. Nismo ga poznali in nismo vedeli, kako ga obvladovati. Danes, dobri dve leti po prvem izbruhu ga poznamo bolje, pa še vedno so njegove mutacije nepredvidljive in uganka tudi za zdravstvene strokovnjake. Poslanci Nove Slovenije se zavedamo, da je treba Zakon o nalezljivih boleznih posodobiti, predvsem zaradi mogočih pojavov novih, danes še nepoznanih virusov in zaradi, seveda, odločb Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je v odločbi maja 2021 ugotovilo neustavnost druge in tretje točke prvega odstavka 39. člena, čez pet mesecev pa še neustavnost četrte točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. V obeh primerih je Državnemu zboru naložilo odpravo neskladja v roku dveh mesecev. Vmes so bile še parlamentarne počitnice. Ker je bila politična situacija težka in se je virus izrabljal tudi za diskreditacijo vlade, tega v nerazumnem roku, ki ga je pripisalo Ustavno sodišče, preprosto nismo uspeli izvesti. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila predlog novele, ki ga je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora raztrgala v delu, ki se nanaša na parlamentarni nadzor, saj gre za unikum znotraj Evropske unije. Poglavitne rešitve gredo v smer, da Vlada lahko na predlog ministra za zdravje ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja tudi z uredbo uvede le v primeru, ko minister za zdravje ali Vlada razglasi epidemijo nalezljive bolezni ali ko na predlog NIJZ ocenita, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni. Deja vu, že videno. Ali kdo pozna počasno širjenje koronavirusa? Največja novost, ki se jo uvaja, pa je nadzor Državnega zbora. Minister za zdravje posreduje predlog ukrepov Vladi, hkrati pa jih v seznanitev pošlje tudi Državnemu zboru. Ko Vlada sprejme uredbo, jo pošlje delovnemu telesu Državnega zbora s področja javnega zdravja, da se z njo seznani v petih dneh. Uredbo, s katero želi Vlada podaljšati veljavnost vsebinsko istega ukrepa prek 30 in 60 dni, mora obravnavati delovno telo Državnega zbora s področja javnega zdravja in glasovati o sklepu, ki podaja soglasje k uredbi ali delu uredbe. Ta sklep posreduje v odločanje Državnemu zboru, ki ga potrdi z večino navzočih poslancev. Če želi Vlada podaljšati veljavnost vsebinsko istega ukrepa prek 90 dni, pa mora za tak sklep glasovati večina vseh poslancev Državnega zbora. Poslanci Nove Slovenije opozarjamo, da papir prenese vse. Lahko vse zapišemo, vendar v razmerah, v kakršnih smo bili marca 2020, ko je covid-19 izbruhnil po vsem svetu, je Vlada morala prevzeti odgovornost in hitro ukrepati. Seveda je imela glavno besedo strokovna skupina, vendar so končne odločitve vedno sprejemali politiki oziroma Vlada, saj je to njena odgovornost in to odgovornost bo morala prevzemati tudi vsakokratna vlada, pa naj bo leva ali desna, ki se bo spopadala z morebitnimi epidemijami in pandemijami. Draga koalicija, zato se, prosim, zavedajte, da si zdaj sprejemate zakon, ki bo določal in usmerjal vaše delovanje med morebitnim naslednjim valom epidemije. Pa upamo, da ga ne bo. V dobro vseh državljanov upam, da vam bo omogočil hitro in učinkovito upravljanje z epidemijo. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati te dni prejemamo spet veliko sporočil državljank in državljanov, ki dvomijo v predlagane spremembe Zakona o nalezljivih boleznih. V preteklih letih so bili pogosto zavedeni, žal tudi s hujskanjem takratne opozicije, kar veje iz mnogih pisem. Danes je takratna opozicija na oblasti in žanje, kar je takrat sejala. Mi ljudi ne nameravamo hujskati, kljub temu da smo sedaj v opozicijski vlogi. Ne želimo nabirati političnih točk na ta račun, točk na ta račun, temveč si želimo ustreznih rešitev v dobro vseh državljank in državljanov. Želimo si, da se povrne njihovo zaupanje tudi v Zakon o nalezljivih boleznih. Dovolite še 10 sekund. Zavedamo se, kako zelo pomembno je, da pred morebitnim naslednjim valom epidemije, ta je menda že pred vrati, Državni zbor odpravi odpravi ugotovljeno neustavnost Zakona o nalezljivih boleznih, zato današnjemu predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa, poslanec. Dovolili smo vam skoraj minuto več, ampak naj bo. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Zakon o nalezljivih boleznih, bolje poznan kar po svoji kratici ZNB, je zakon, ki je pri marsikaterem prebivalcu in prebivalki v zadnjih dveh letih vzbudil negativna čustva, zgražanje ali celo strah. Če na Zakon o nalezljivih boleznih pogledamo iz perspektive, da se svet in družba ne soočata s pandemijo še nepoznanega virusa ali bolezni, lahko rečemo, da je zakon dobro napisan in v praksi tudi deluje. Žal pa smo se nedolgo nazaj tako v Sloveniji kot tudi v svetu soočili s pandemijo virusa covid-19, ki nam je bil popolnoma nepoznan in tuj. Za obvladovanje in zajezitev širjenja te bolezni smo uporabili omenjeni zakon, ki pa se je v nekem trenutku izkazal za neprimernega oziroma v njegovi vsebini ni bilo določb, ki bi bile prilagojene situaciji in stanju, v katerem smo se znašli. Vladajoči so posegali po ukrepih iz zakona ter epidemijo poskušali obvladovati. Na tej točki ne bi ponovno sodili uspeha oziroma neuspeha prejšnje vlade, a dejstvo je, da je Ustavno sodišče v svoji odločbi dalo jasno vedeti, da je kar nekaj odstavkov in točk Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo. V covid krizi smo se znašli v situacijah, ki nam do sedaj niso bile znane, kaj šele, da bi si jih skušali predstavljati. Nekaj izmed takšnih situacij je bilo tudi, kako in na kakšen način ukrepati zoper širjenje bolezni in pri tem ne posegati v človekove pravice ter svoboščine. Vsekakor lahko rečemo, da smo se v tem neprijetnem času ogromno naučili, spoznali in se soočili z novimi dejstvi ter spoznanji, kako in na kakšen način bi morali oziroma bi lahko bolje vodili našo državo, našo družbo. Tako imenovani ZNB je bil v preteklem mandatu deležen kar nekaj sprememb in dopolnitev. Zakonsko materijo smo spreminjali in dopolnjevali kar šestkrat in sodeč po odzivu civilne ter strokovne javnosti neuspešno oziroma le delno uspešno. Ravno zaradi tega pa je nastal tudi zakonski predlog, ki ga obravnavamo danes. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila in spisala zakonski predlog, ki je bil kasneje posvojen s strani političnih predstavnikov in vložen v zakonodajni proces. Glavni cilj tega predloga je v čim krajšem roku odpraviti neskladje z ustavo, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče, ter vzpostaviti ustrezne pravne podlage za izpolnjevanje pozitivne obveznosti države, da varuje pravico do življenja, telesne in duševne celovitosti ter pravico do zdravstvenega varstva ob hkratni vzpostavitvi ustreznih varoval, s katerimi preprečuje prekomeren poseg v druge ustavno varovane pravice in svoboščine. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov smo že v prejšnjem sklicu na obravnavi predloga povedali, kje vidimo izboljšave in kaj nas moti. Prav tako smo storili tudi v tem sklicu Državnega zbora. Lahko rečemo, da nekaj rešitev pozdravljamo in smo jim naklonjeni, pri nekaterih rešitvah in tehničnih oziroma proceduralnih postopkih pa smo imeli in še imamo določene zadržke. Socialni demokrati upamo, da bo zakon, o katerem govorimo danes, izboljšal situacijo in udejanjil tisto, na kar je opozorilo Ustavno sodišče, a apeliramo na pristojno ministrstvo ter Vlado, da se čim prej loti omenjene zakonodaje in v Državni zbor prinese zakonsko materijo, ki bo celovito ter sistemsko rešila vsa vprašanja ter morebitne pomisleke, ki se še vedno pojavljajo v civilni in strokovni javnosti.

Verjetno po zadnjih dveh letih ni bolj razvpitega zakona kot varianta tega, ki ga obravnavamo danes, to je Zakona o nalezljivih boleznih. Velik del te razvpitosti je, kar se same zakonske materije tiče tudi za pretekle zakone, v resnici nezaslužen, toliko bolj pa je zaslužen kontekst, kaj vse si je na podlagi sklicevanja na epidemijo, tudi na Zakon o nalezljivih boleznih privoščila početi vlada Janeza Janše z državljanskimi pravicami in svoboščinami v tej državi, ki pogosto niso imeli absolutno nikakršne zveze z zagotavljanjem javnega zdravja, ampak izključno z ambicijo desnega bloka v Državnem zboru, da se zagotovi oblast na silo in s silo v brk vseh državljank in državljanov, ki v tej državi prebivajo. 24. 4. smo temu naredili konec in danes nova koalicija prav tako popravlja Zakon o nalezljivih boleznih. Ampak tokrat ga dejansko popravlja, ne vanj intervenira z željo, da še zabetonira položaj izvršne veje oblasti, ki bi lahko v razmerah kakršnekoli epidemije še naprej počel z državo preprosto, karkoli si že zaželi. Zakon o nalezljivih boleznih v obliki, kot ga sprejemamo danes, predstavlja diametralno nasprotje od teh zakonskih intervencij v ZNB, kot smo jih gledali v preteklosti. Zakaj? Ravno zato ker pristojnosti Vlade za rokovanje z ukrepi v epidemiji omejuje, in to bistveno. Prvič je v tem zakonu veliko bolj izpostavljena in okrepljena vloga stroke. Ne zgolj medicinske ali epidemiološke stroke, ampak veliko bolj holistične tudi humanistične, antropološke in tako naprej. Kaj vse ljudi v razmerah epidemije zadane. Spomnimo se le na dolgotrajno zaprtje šol in hude posledice, ki jih je to pustilo na razvojni kapaciteti naših otrok. Vidimo, da problemi in posledice epidemije ter vladnih ukrepov niso zgolj epidemiološki. Še bistveno bolj pomembna pa je druga točka, to je povratna zanka, po kateri mora v slučaju daljšega trajanja ukrepov Vlada potrditev zanje iskati v Državnem zboru. Oziroma nič več po sprejetju novega zakona o nalezljivih boleznih vlada, katerakoli vlada ne bo mogla s sklicevanjem na epidemijo z državo delati kot z lastnim fevdom. Nič več ne bo šlo skozi, da lahko prgišče ministrov celo državo vzame za talca in jo kratko malo zapre, pa naj je to javnozdravstveno upravičeno ali ne. Po novem bo morala Vlada polagati račune izvoljenemu parlamentu, poslankam in poslancem v Državnem zboru, in vsej slovenski javnosti. Šele in šele če bo izkazala pred to javnostjo in pred Državnim zborom upravičenost nadaljevanja ukrepov in razumno argumentacijo za te ukrepe, se lahko nadeja zadostne parlamentarne večine, da bi bili kakršnikoli ukrepi poseganja v državljanske svoboščine zaradi epidemije tudi sprejeti in podaljšani. Razumem, da kritiki z desne te distinkcije med Državnim zborom kot zakonodajnim telesom in Vlado kot izvršno vejo oblasti ne razumejo. To smo v zadnjih dveh letih videli in videli smo krepko, tudi občutili. Včasih v obliki solzivca, spet drugič v obliki raznoraznih položnic, spet tretjič z naravnost norimi restriktivnimi ukrepi, ki z epidemijo niso imeli nikakršne zveze. To se po novem v zakonu o nalezljivih boleznih ne bo več moglo zgoditi oziroma bistveno bistveno težje. Ravno zato ker bo morala Vlada priti v Državni zbor, svoj nabor ukrepov pokazati poslankam in poslancem in celotni slovenski javnosti in šele nato, ko prejme kakršnokoli potrditev in nas prepriča z racionalnimi argumentacijami in ne s silo, bi lahko nadaljevala s kaskadnim principom, z rokovanjem z epidemijo. Vse to mislim, da so zelo dobri razlogi, zakaj ta ZNB podpremo. Navsezadnje pa je za zaključek vredno omeniti tudi, da je osnovo tega zakona pripravila civilna družba, ne ta ali ona vlada. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Tamara Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Epidemija covida nas je veliko naučila, pa ne samo nas, ampak cel svet. Zamajala je temelje našega dosedanjega življenja, se dotaknila pravic, ki so nam bile do epidemije samoumevne. Nenadna izguba nekaterih temeljnih ustavnih pravic nas je kot družbo globoko zaznamovala, posledice čutimo še danes. Družba je bila kar naenkrat razdvojena, še včeraj prijatelj kar naenkrat to več ni bil. Ukrepe Vlade za preprečevanje širjenja epidemije smo doživljali drugače. Eni so jih sprejemali in so se jih trdno držali, spet drugi so se ukrepom zoperstavljali. Nekateri so čakali v vrsti za cepljenje in se jezili, zakaj ni dovolj cepiva, spet drugi so cepljenju ostro nasprotovali. Nasprotovanje ljudi je naraščalo z vsakim novim valom epidemije. Naraščal je tudi strah, strah pred novimi ukrepi, ki bodo še bolj posegali v naša vsakdanja življenja. Ta strah je med državljani prisoten tudi danes, ko obravnavamo novelo Zakona o nalezljivih boleznih. Poleg strahu sta prisotna veliko nezaupanje in velik dvom, da ta vlada, ta sestava državnega zbora ne bo ravnala nič drugače kot prejšnja. Po izkušnjah, ki smo jih imeli zadnje dve leti, je to na nek način razumljivo in žalostna sem, da je tako. Ker so se v teh dneh pojavile v javnosti številne neresnice in zavajanja, naj posebej poudarim, novela Zakona o nalezljivih boleznih v nobenem smislu ne uvaja nobenega dodatnega obveznega obveznega cepljenja, cepljenje proti covidu bo še naprej ostalo prostovoljno. Spremembe zakona ne predvidevajo nobenega dodatnega zapiranja šol ali drugih dodatnih omejitev. Novela zakona ne uvaja nobenih novih prekrškovnih postopkov ali glob, temveč jih celo črta. Po bitki biti general je res vedno najlažje, a dejstvo je, da pretekli ukrepi niso uspeli ustrezno zajeziti epidemije, zlasti ko je šlo za tehtanje med še dopustnimi posegi v svobodo državljanov in varovanjem javnega zdravja. S pomanjkljivo komunikacijo pretekla vlada ni uspela ohraniti zaupanja državljank in državljanov. Nehalo se je verjeti stroki. Namen današnje novele je tako v največji možni meri odpraviti ugotovljeno ustavno neskladnost veljavnega Zakona o nalezljivih boleznih, pa ne samo to. Ključno sporočilo odločbe Ustavnega sodišča je nujnost izjemne previdnosti pri omejevanju pravic in svoboščin ter preprečitev morebitne zlorabe epidemiološke situacije s strani vsakokratne izvršilne oblasti. In točno to naslavlja novela, ki jo bomo danes obravnavali. Ponavljam, preprečuje zlorabo vsakokratne izvršne oblasti, tudi trenutne vlade. Spomnimo se policijske ure, ki je neprekinjeno trajala več kot šest mesecev brez zaznanih učinkov. Spomnimo se zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki je otrokom, roko na srce, prineslo več škode kot koristi, in nenazadnje, spomnimo se vseh podtaknjencev v protikoronskih paketih, ki bi brez opozicijske intervencije še bolj neusmiljeno posegali v državljanske pravice. Predlagana novela tako sledi načelu stopnjevitosti ukrepov in v primeru njihovega nujnega podaljšanja zakonodajni veji oblasti določa varovalko, tako imenovani parlamentarni nadzor. Novela zakona pa veliko strožje kot do sedaj omejuje Vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Bistveno večjo vlogo in odgovornost namenja stroki. Za konec naj se dotaknem še postopka, po katerem se zakon sprejema. Predlagani zakon je bil v parlamentarno proceduro po rednem postopku vložen že v preteklem mandatu. V tem V tem okviru sta bili opravljeni tudi javna predstavitev mnenj s široko javno razpravo in splošna razprava poslank in poslancev. O zakonu se razpravlja že več kot dve leti. Glede na nujnost uveljavitve ustavne odločbe – rok, ki ga je določilo Ustavno sodišče, je namreč že potekel – je edino smiselno, da Državni zbor ugotovljeno neskladje odpravi čim prej. To je preprosto naša dolžnost. A tukaj se naša naloga ne konča, šele dobro se je začela. Zakon o nalezljivih boleznih iz leta 1995 je namreč potrebno celoviti spremeniti. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da se bo večina javnosti pomirila šele, ko bo z izkušnjo spoznala, da sedanja vlada deluje drugače kot prejšnja, tudi v morebitnih kriznih razmerah. Želimo si, da določil Zakona o nalezljivih boleznih v Sloveniji ne bi bilo treba nikoli več uporabljati, a dejstvo je, da mora biti država pripravljena tudi na morebitne hujše epidemije. Naša dolžnost in odgovornost je, da postavimo temelje za varovanje zdravja in življenja ljudi. In ne pozabimo, naša pravica se konča, ko posega v pravico drugega. V Poslanski skupini Svoboda bomo zaradi vsega navedenega predlagano novelo podprli.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 Lepo pozdravljeni! Za Zakon o nalezljivih boleznih, ki je v uporabi že več desetletij, je Ustavno sodišče v obdobju epidemije koronavirusa odločilo, da je neustaven, saj daje prevelika pooblastila Vladi Republike Slovenije, da v primeru epidemije ukrepa. Posledično je razveljavilo nekatere odloke, ki jih je Vlada sprejela za zajezitev epidemije, kar je povzročilo dvom v odločitve, pa tudi kršenje ukrepov, ki so bili na podlagi teh odlokov sprejeti. V preteklosti je bilo več poskusov, da bi neustavnost odpravili, a je bilo v pregretem ozračju, ki so ga ustvarjali anticepilci pa tisti, ki verjamejo v svetovno zaroto bogatašev, in zraven še nekatere druge skupine, novelo zakona nemogoče sprejeti. Ozračje je bilo zelo naelektreno in v obdobju prejšnje vlade ni prišlo do sprejetja novele zakona. Sedaj je pred nami predlog, ki ima več pomanjkljivosti oziroma je po našem mnenju zakon, ki se ga ne bo dalo izvajati. Ampak to boste slej ko prej ugotovili sami. Prvič. Zakon se sprejema po skrajšanem postopku, kar je med zainteresiranimi državljani in civilno družbo, na katero vlada dr. Goloba tako prisega, sprožilo val ogorčenja. Kako se sedaj sprejema tako na hitro, saj je bil to ves čas glavni očitek ob prejšnjih poskusih sprememb zakona? Drugič. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju opozorila, da tudi nov, pripravljen predlog ne odpravlja neustavnosti. Še več, v nekaterih delih bi lahko povzročil novo neustavnost. Ker se tako hiti, niti ni bilo časa, da se stvari popravijo. Nekaj je koalicija popravila z amandmaji, a ostaja vprašanje, ali se dejansko odpravlja neustavnost. Zakon tako predvideva, da bo Vlada oziroma minister, pristojen za zdravje, za vsako posamezno stanje ustanovil strokovno skupino, ki na zahtevo ustanovitelja sprejme obrazloženo strokovno oceno s seznamom kazalnikov in meril. Strokovna ocena se nato skupaj z njeno obrazložitvijo objavi v Uradnem listu. Minister na podlagi strokovne ocene pošlje predlog ukrepov v seznanitev Državnemu zboru, Vlada pa na podlagi strokovne ocene sprejme uredbo, s katero se Državni zbor seznani v petih dneh. dneh. Če želi Vlada podaljšati veljavnost uredbe, potrebuje soglasje matičnega delovnega telesa in nato celotnega Državnega zbora. Predlog zakona predvideva, da obrazložitev uredbe vsebuje tudi analizo ustavne dopustnosti omejitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V zvezi s tem opozarjamo, da je pri obvladovanju nalezljivih boleznih lahko zelo pomembna časovna komponenta, in se postavlja vprašanje, ali je obsežna analiza v tej fazi potrebna in sploh mogoča. Postavlja se tudi vprašanje, zakaj bi moral minister, pristojen za zdravje, Državni zbor predhodno seznanjati s predlogi ukrepov, kar predvideva prvi odstavek 39.b člena. Teh predlogov ukrepov Državni zbor v skladu z zakonom ne bo mogel niti preprečiti niti odobriti, se bo pa moral posebej sestajati zgolj zaradi seznanitve s predlogom in nato še zaradi seznanitve s sprejetim ukrepom. Manjšo anomalijo bi povzročila tudi ureditev, v skladu s katero bi ukrepe izrekal sam Državni zbor, vendar se v tem primeru postavlja vprašanje načela delitve oblasti, še bolj pa učinkovitosti takšne ureditve z vidika obvladovanja nalezljivih bolezni. Občutek imamo, da kompliciramo tam, kjer ni treba, da bi se še naprej stalno dokazovalo, da prejšnja vlada ni ravnala prav. V Poslanski skupini SDS smo veseli, da verjetno tako hudo, kot je bilo, ne bo nikoli več, saj bi na podlagi tega zakona, ki ga predlagate, če bi veljal takrat, pisali analize, ustanavljali strokovne skupine, pisali obrazložene strokovne ocene, se seznanjali z ukrepi v Državnem zboru in sestankovali, čakali pet dni do objave, medtem pa bi ljudje umirali.

V razpravo dajem prvi člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Da. Samo ena prijava, se pravi, besedo dajem poslanki Janji Sluga. Izvolite. Kot predlagateljica, podpredsednica. Hvala lepa. V uvodnem stališču sem imela samo pet minut časa in nisem mogla povedati vsega, kar je potrebno povedati. Glede na stališča poslanskih skupin, ki so bila predstavljena, se mi zdi, da je kar treba še nekaj stvari povedati. Bilo je izpostavljeno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki smo mu z vloženimi amandmaji skoraj v celoti sledili. Že v prvi fazi smo pred samim zasedanjem pristojnega delovnega telesa vložili tiste bistvene amandmaje, na katere je opozarjala Zakonodajno-pravna služba, potem pa z amandmaji odbora tudi pustili odprte vse člene predloga zakona ravno zaradi tega, ker je bilo časa med tem, ko smo dobili mnenje Zakonodajno-pravne službe, pa do zasedanja delovnega telesa nekoliko premalo, da bi se dalo popraviti vse in v celoti tako, kot je želela Zakonodajno-pravna služba. To smo storili do sedaj. Danes so bili vloženi dodatni amandmaji, ki pa zdaj v resnici odgovarjajo na skoraj vse dileme Zakonodajno-pravne službe, razen tiste, ki sem jo že poudarila v uvodnem stališču. Po tehtnem premisleku, po posvetovanju, po dodatnem izpraševanju Pravne mreže za varstvo demokracije, tudi po preučitvi še zdajšnje, torej zadnje odločbe Ustavnega sodišča, smo se odločili, da bomo sledili mnenju nekaterih strokovnjakov. In kot si sami razlagamo obrazložitev odločbe Ustavnega sodišča – torej v primeru, ko pride do epidemije in se zakonodajalec odloči izjemoma podeliti pristojnost za upravljanje z epidemijo Vladi, izjemoma to stori, ker je sicer to izvirna vloga zakonodajalca, pa vendarle se zaradi nekega izrednega stanja, epidemije, zaradi hitrega reagiranja in tako naprej Državni zbor v tem primeru odloči, da je Vlada tista, ki ukrepe lahko sprejema pod pogojem, da zakonodajalec natančno, in to zdaj počnemo, opredeli, kateri so ti ukrepi, zakaj se jih sprejema, kako dolgo bodo veljali in tako naprej, da jih natančno opredeli – v takem primeru potem naknadno potrjevanje v Državnem zboru po našem mnenju ne pomeni kršitve načela delitve oblasti. Ne pomeni. Zakaj? Zato ker je to že sama izvirna pristojnost zakonodajalca, ta se jo odloči podeliti Vladi, Vlada jo v celoti izvrši na podlagi meril, ki jih je postavil zakonodajalec, zakonodajalec pa šele po tem, ko je Vlada svoje delo do konca opravila, potrdi ali pa tudi ne to njeno odločitev. S tega stališča menimo, da tukaj ne gre za kršitev tega načela. Naj se vrnem še k ostalim amandmajem. Upoštevali smo tisto, na kar je Zakonodajno-pravna služba ves čas opozarjala, torej dosledno upoštevanje načela sorazmernosti pri vseh ukrepih. Tako da tudi s temi amandmaji zdaj še dodatno opozarjamo na to, da je pri vseh ukrepih potrebno to načelo upoštevati. Tisto, kar bi še posebej poudarila, je, da smo še posebej opredelili izobraževanje na daljavo, torej da se tudi izobraževanje na daljavo lahko uvede zgolj in samo pod pogoji, da je bilo predhodno uporabljeno vse ostalo, kar je možno za samo korist otrok, in da smo tudi sicer na drugih področjih že v fazi, ko prihaja do takih omejitev, da je izobraževanje na daljavo potrebno, in nič prej. In nič prej. Torej če vsepovsod drugod veljajo zgolj in samo milejši ukrepi, potem ni možno, ni možno uvesti niti izobraževanja na daljavo. na daljavo. Zaradi opozoril Zakonodajno-pravne službe o tem, katera gradiva in katere vsebine se objavljajo v Uradnem listu, smo se nekako odločili in po tehtnem premisleku to določbo spremenili, da se torej strokovna ocena objavi na spletnih straneh tako Vlade Republike Slovenije kot Ministrstva za zdravje in tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tu smo dodali še rok, v katerem mora Vlada to storiti, to je najkasneje naslednji dan po sprejetju uredbe. Zdaj pa se vrnemo na samo vsebino zakona. Kot sem izpostavila že v stališču, me veseli, da se zopet ukrepi vračajo v polje presoje stroki. Ne glede na to, da zakon še čaka na potrditev v tej hiši, pa sem vesela, da je danes zjutraj, ko je potekala tiskovna konferenca ministra za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v resnici minister že skoraj v celoti sledil temu, kar danes mi šele imamo Zakaj? Zato ker je s tem dal jasen znak, da se je Vlada resno namenila upoštevati stroko, da se Vlada zaveda vseh vidikov upravljanja z epidemijo, da stoji za besedami predsednika Vlade, ki pravi, da se bo treba z epidemijo naučiti živeti, da bo treba sprejemati take ukrepe, da bodo to omogočali, in na to kaže tudi to, kar je bilo danes na tej tiskovni konferenci povedano. torej že imenovala novo strokovno skupino, ki jo bo vodil epidemiolog dr. Mario Fafangel, njegova namestnica pa je tudi epidemiologinja, dr. Alenka Trop Skaza. Tisto, kar me še posebej veseli, je sestava te skupine. Zakaj? Zato ker so v njej imunolog dr. Alojz Ihan namenoma govorim tudi njihovo stroko, zato da boste videli, v čem je poanta – sanitarna inženirka Andreja Kukec, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog – to se mi zdi izjemno pomembno, antropolog – gospod Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, epidemiologinja Marta Grgič Vitek, komunikolog – to se je izkazalo za zelo pomembno, torej komunikolog – Mitja Vrdelja in matematik Janez Žibert. To kaže na to, da se minister zaveda razsežnosti problema, da se zaveda, katere vse komponente so tiste, ki vplivajo na stanje v družbi ob taki epidemiji, na razmišljanje ljudi, na obnašanje ljudi, tudi te vidike je treba pri sprejemanju ukrepov upoštevati. Ti ljudje so usposobljeni za to, da upravljajo z epidemijo. In so usposobljeni in imajo znanja in imajo kompetence, da vidijo in ocenjujejo za vsak posamezni ukrep njegove učinke na različnih področjih družbenega življenja. To je zelo pomembno. In da seveda potem Vlada to, kar ta strokovna skupina predlaga, mora, še enkrat poudarjam, mora upoštevati. Vse, kar bo ta strokovna skupina predlagala, bo objavljeno in bo obrazloženo. Tudi Vlada, če pride do zaključka, da je katerikoli od teh ukrepov potreben kakšne spremembe, kakšne prilagoditve, bo morala povedati, zakaj in kako. To se mi zdi najbolj pomembno v tem zakonu, seveda pa potem tudi, ko pridemo do samega nadzora parlamenta. Pomembno je, da je parlament, Državni zbor seznanjen s tem, kar počne Vlada. Pomembno je. Pomembno je, da je seznanjen že prej. Da tudi Državni zbor lahko oceni, ali je potrebno opraviti razpravo na te teme, ali je potrebno zastaviti predstavnikom Vlade določena vprašanja, ministru za zdravje, da imajo poslanci možnost videti ta gradiva, se z njimi seznaniti, da imajo možnost priti na sejo parlamentarnega delovnega telesa in vprašati, kar želijo vprašati. Vprašat tisto, kar njih na terenu sprašujejo ljudje, da lahko iz prve roke dobijo odgovore in da so ljudje potem pomirjeni, da vedo, zakaj se nekaj počne. V tem smislu je bilo tudi na današnji tiskovni konferenci zelo zanimivo gledati to komunikacijo, kako je dr. Fafangel povedal, da on priporoča, da Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča pet ukrepov, jih je naštel, vsakega posebej povedal, zakaj, in na koncu še enkrat poudaril, da vsak o svojem zdravju odloča sam in se bo odločil, katerega izmed teh ukrepov bo upošteval in do kolikšne mere. To je pomembno, ker je bilo pomirjujoče, ker je bilo sporočilno, ker je bilo drugače, kot se je to počelo dve leti. In na koncu za piko na i minister za zdravje, ki je poudaril zgolj in samo to: ukrepe smo vrnili stroki. Ta stroka je pripravila tri možne scenarije, ki se nam lahko že približujejo, lahko pa tudi ne, vsi seveda upamo, da ne. Ampak ti trije možni scenariji so pripravljeni in jih bodo tudi predstavili. To je zelo pomembno. Zakaj? Zato da ni z danes na jutri, zato da se ve, da se vnaprej pove, kaj in kako. kako. Še enkrat bi mogoče izpostavila tudi to, da predlog, ki ga imamo na mizah, ne govori o cepljenju, sploh. Sploh. Ne ukvarja se s cepljenjem, ne predpisuje cepljenja. V delu, kjer Zakon o nalezljivih boleznih, torej originalni zakon, govori o cepljenju, tistega dela na naših mizah danes ni. Druga stvar, kazni, s katerimi so nekateri strašili. Moram še enkrat poudariti, te kazni se v pričujočem predlogu črtajo. črtajo. Črtajo. Tudi tista famozna kazen, o kateri je potekala celo tiskovna konferenca prejšnji teden, to je tista kazen za organizacijo zbiranja, od 4 do 12 tisoč evrov. Tista kazen se seveda črta, uvedla jo je prejšnja vlada, tista, ki je zdaj glasna in ki ljudi straši. Črta! In še dodatno črtamo tudi kazni za pravne osebe, ki smo jih v originalnem predlogu pomotoma izpustili pa smo jih zdaj dodali in se nahajajo v 57. členu zakona. To. To. Še enkrat poudarim, kako bo potekalo seznanjanje Državnega zbora. Vsaka vladna uredba mora imeti določen rok veljavnosti. Če tega roka nima, potem je veljavnost sedem dni. Preden se vladna uredba sprejme, mora pristojni minister tudi namero, kaj nameravajo narediti, poslati v seznanitev v Državni zbor, in ko je sprejeta, seveda tudi seznaniti vse poslance s tem. Na to temo se usede parlamentarno delovno telo, ki o tem opravi razpravo brez glasovanja. Če pa se razmere ne izboljšajo, če ukrepi ne delujejo, če Vlada presodi, da je potrebno ukrepe podaljšati za 30 dni, za 60 dni, za 90 dni, v tistem primeru pa se seveda poleg tega, da se opravi razprava, o tem podaljšanju tudi glasuje, najprej na delovnem telesu, potem pa se o sklepu glasuje tudi v tej dvorani, in sicer najprej z večino vseh prisotnih poslancev, pri najdaljšem možnem podaljšanju pa tudi z večino vseh poslancev. Glede na naravo ukrepov, glede na možnost, da ti ukrepi posegajo v neko omejevanje človekovih pravic, glede na to, da se ti ukrepi potem v zadnji fazi podaljšujejo čez 60 dni, čez 90 dni, gre za takšen poseg, da se nam v tem primeru zdi, da parlament svoj del mora opraviti, da mora parlament prižgati zeleno luč takšnim ukrepom. Do tega mora priti. Kot rečeno, nikoli več nobena vlada ne bo mogla tam, v tisti hiši – ali pa celo to, kar se je dogajalo na dopisnih sejah, na nekih večernih dopisnih sejah, kjer po poslovniku Vlade velja, da če minister ne odgovori, se strinja, potrjuje, marsikateri od ministrov sploh vedel ni, kaj so kot gradivo dobili na dopisni seji. Da se to nikoli več ne ponovi. In da Državni zbor vrši kontrolo nad tem, kar tam počnejo. Vidim, da so neka odkimavanja v

Kakšno posamezno stanje? Zakon govori o ustanovitvi strokovne skupine, ki upravlja z epidemijo. Sploh ne razumem, o kakšnem posameznem stanju govorimo. Druga stvar: »Ocena strokovne skupine bo objavljena v Uradnem listu.« Ne bo. Sem lepo povedala, zaradi mnenja Zakonodajno-pravne službe smo že na odboru – torej pred odborom je že bil ta amandma vložen, niti ne kot amandma odbora, ampak že pred tem spremenili, da je objavljen na spletnih straneh Vlade, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. Zdaj smo pa dodali še ta rok, torej v enem dnevu od sprejetja uredbe. Potem se je govorilo o tem, da je analiza nekaj, kar je preveč obsežno, in se to ne bo dalo tako na hitro. Se strinjamo. Zato smo z amandmajem popravili, to v amandmaju piše. Naslednja stvar: »Zakaj bi minister predstavljal stvari Državnemu zboru?« Upam, da je bilo to retorično vprašanje. Ker mislim, da tukaj okrog mene vsi, ki sedimo, vemo, zakaj bi minister to predstavljal Državnemu zboru. Ker je to več kot potrebno, ker mora priti predstavit Državnemu zboru. Ker mora v nasprotju s tem, kar se je zdaj počelo dve leti, povedati kaj, kako in zakaj. Mora, da se več ne bo dogajalo to, kar se je dogajalo zdaj, pa na koncu nihče ni vedel, zakaj sploh se nekaj sprejema. Na koncu v resnici, v resnici sploh nihče ni vedel, kaj še velja in kaj ne. In zato mora priti tudi takrat, ko Državni zbor ne potrjuje. Potem pa je bilo še v stališču tudi: »Ukrepe bi izrekal Državni zbor.« Tega pa moram priznati, da nisem razumela. Bom vesela, če bo kdo razložil, kako bi Državni zbor izrekal ukrepe, kje to piše in zakaj. Jaz sem vse gradivo, ki ga imamo na mizi, prebrala naprej in nazaj, od zgoraj dol, od spodaj gor, ampak to, da bi izrekal ukrepe Državni zbor, res ne vem, kje bi pisalo. Na koncu mojega prvega oglašanja mogoče samo še enkrat zahvala civilni družbi, Pravni mreži za varstvo demokracije, ki je v resnici oddelala domačo nalogo, domačo nalogo Vlade in domačo nalogo te hiše, ki je nismo uspeli sami. Jaz bi se jim na tem mestu seveda še enkrat zahvalila in jim še posebej enkrat čestitala za nagrado, ki so jo prejeli, ki sem jo že prej omenila, državljan Evrope. Zdi se mi zelo pomembno prebrati nekaj stavkov iz te obrazložitve, da bomo vedeli, o čem se pogovarjamo, da bomo vedeli, ko poslušamo vse te očitke, kako to ni civilna družba, in ne vem, kakšne vse izmišljotine smo še poslušali na odboru. Torej iz obrazložitve: »Pravna mreža nagrado prejme za projekt podpore posameznikom in organizacijam pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje ukrepov, postopkov in politik, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi Pravna mreža varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. S tem prispeva h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije.« dodajajo še, da je mreža nevladnih organizacij v zadnjem letu postala ena najbolj prepoznavnih organizacij na področju vladavine prava. In tisto, kar mene še posebej veseli – da je uspela svoje sodelovanje najprej čezmejno nadgraditi, in drugič, vanj pritegniti ogromno število mladih. To se mi zdi še posebej pomembno.

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Ker je amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 2. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 3. členu, bomo o njiju razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 2. in 3. člen ter dva amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, sli želi kdo razpravljati. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 3.a člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 4. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Sprašujem, ali želi morda kdo razpravljati. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Ker so amandmaji za nov naslov poglavja k naslovu Končna določba in k 4.a členu

V razpravo dajem tri amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, in sicer amandma za nov naslov poglavja, amandma k naslovu Končna določba in amandma k 4.a členu. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Vidim, da ne želite razpravljati, torej zaključujem razpravo. V razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi morda tukaj kdo razpravljati? Tudi ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v okviru glasovanj, in sicer jutri ob 10. uri. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prekinjam 7. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala lepa, lep večer in se vidimo. Hvala